i Odbor za informiranje i informatizaciju i medije. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Državna tajnica Bagić. Izvolite! **Bagić, Snježana** Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, uvažene dame i gospodo zastupnici. Zakon koji se nekako logično nastavlja na zakon koji smo netom raspravili je Zakon o informacijskoj sigurnosti odnosno sustavu informacijske sigurnosti kako je bio naslov u prvom čitanju. Dakle Zakon o tajnosti podataka kao što smo sad više puta rekli tijekom ove rasprave određuje …/Govornik se ne razumije./… podatke, krug podataka koji mogu biti tajni i njihovu klasifikaciju te njima pristup. Zaštitu tih podataka osobito na području informacijske …/Govornik se ne razumije./… određuje Zakon o informacijskoj sigurnosti. S obzirom da je ovo konačni prijedlog zakona i da je bilo dosta primjedbi u prvom čitanju radi poboljšanja ovoga teksta zakona dozvolite mi ovu prigodu iskoristiti i samo ukazati na neke od razlika koje su proistekle zbog prihvaćanja primjedbi u prvom čitanju. Jedna od njih u skladu sa raspravama zastupnika odnosila se i na nejasnu terminologiju koju zakon koristi, pa i na adekvatan sam naziv sam naziv zakona, tako da je polazeći od tih primjedbi izmijenjen tekst zakona i on se sada kažem naziva Zakonom o informacijskoj sigurnosti, jer smo polazili od toga da je bolje da zakon bude razumljiviji samim građanima dakle, a ne to da bude u tom tehničkoj svoj jasnoći i pojmovnom izričaju tako jasan. Isto tako primjedbe su se odnosile na to da su se pomaknule stvari i da ovaj zakon ne može predviđati donošenje, određivati neki rok za donošenje Nacionalne politike informacijske sigurnosti. u konačnom tekstu zakona sada se odustalo od ovoga prijedloga dakle da se predlaže donošenje posebne Nacionalne politike informacijske sigurnosti već se, već su neke, dvije nove glave unijete u ovaj tekst zakona. To su mjere i standardi informacijske sigurnosti i područje informacijske sigurnosti što smatramo također da je doprinijelo ne samo sadržajnom bogatstvu ovoga zakona, nego je predstavilo njegovu dodatnu jasnoću i razrađivanje onoga obuhvata i sadržaja zakona i pojmova koji se u ovom zakonu koriste. su primjedbe bile da zakon i to je ostalo u ovom konačnom prijedlogu zakona predviđa donošenje relativno velikoga broja podzakonskih propisa. Međutim, to jednostavno je neminovno s obzirom na to da je ovo krovni zakon koji treba propisati temeljna načela i kriterije informacijske sigurnosti a sva tijela koja to provode kroz svoje podzakonske akte će propisati detaljniji način na koji se to može učiniti. Međutim, kako bismo omogućili da sustav profunkcionira u nešto kraćem roku ovim prijedlogom zakona se pojedini rokovi skraćuju tako da za po nekoliko mjeseci, u ukupnosti zapravo šest do sedam mjeseci, tako da rok predviđen prijedlogom zakona sada u ovom konačnom prijedlogu iznosi umjesto 18 mjeseci 12 mjeseci. Dakle, sva tijela koja trebaju donijeti podzakonske akte koji se odnose na informacijsku sigurnost dužna su ih donijeti najkasnije u roku od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Također, jedna od primjedbi je bila da nije primjereno i nije u skladu sa načelima tržišnoga poslovanja da se po osnovu informacijske sigurnosti povjere unaprijed zakonom točno određenim pravnim osobama u vlasništvu države, trgovačkim društvima kojima je država osnivač, tako da je sada u konačnom prijedlogu zakona propisano da sigurnost poslovne suradnje, dakle poslove informacijske sigurnosti mogu provoditi pravne osobe, fizičke i pravne osobe koje na tržištu takove uvjete zadovolje. Isto tako, u pogledu samo koncepta informacijske sigurnosti kada su primjedbe nekih zastupnika bile da je neprihvatljivo da to se provodi preko sigurnosnih službi prihvaćene su primjedbe i sada se u svim tijelima koja trebaju provoditi informacijsku sigurnost predviđa

koji je nadležan kao što ime govori provoditi i nadzirati tu informacijsku sigurnost u svakom od tih tijela a njih će stručno usmjeravati Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost kao središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost. se čini, ono što su česte primjedbe pa dopustite samo jednu još malu digresiju a to je da je sada uvažavajući primjedbe osobito Odbora za informiranje, informatizaciju i medije razumije./… koja jest stranoga porijekla, ona je doduše već bila iscrpno obrazložena njeno značenje u samom obrazloženju zakona ali dakako to nije dovoljno pa se sada ono u samom tekstu naziva opisno sadržajno određuje kao tijelo za prevenciju i odgovor na računalne ugroze sigurnosti informacijskih sustava. Ovoliko bitno nam je čini nam se u odnosu na razlike koje su nastale između dva čitanja ovog konačnog prijedloga zakona. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime kluba HSP-a uvaženi zastupnik Pero Kovačević. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, predstavnice Vlade. Klub HSP-a smatra da je Konačni prijedlog Zakona o informacijskoj sigurnosti u odnosu na prvo čitanje popravljen, poboljšan i da sada predstavlja pravni okvir koji kao takav možemo podržati s obzirom da je predlagatelj sve naše bitne …/Prekid snimke, ne čuje se./… uvrstio u konačni prijedlog zakona ali nije sve do kraja. Znači, prvo što je bitno, što mora javnost znati što sve obuhvaća informacijska sigurnost, to su znači pet sastavnih dijelova informacijske sigurnosti koji su međusobno povezani i moraju djelovati sukladno, odnosno svi ti dijelovi moraju funkcionirati da bi se moglo govoriti o jednoj cjelovitoj informacijskoj sigurnosti u svakoj državi. To je pitanje sigurnosnih provjera, pitanje fizičke sigurnosti, sigurnosti podataka, sigurnosti informacijskog sustava i sigurnosti poslovne suradnje. To su znači tih pet područja koja čine informacijsku sigurnost pojedine države. U prvome čitanju niste bili obuhvatili sve te dijelove i sad je dobro da ste prihvatili naše prijedloge tako da su ugrađena dva nova poglavlja gdje se regulira pitanje mjera …/Prekid informacijske sigurnosti i gdje se definira i regulira područje informacijskog sustava. Ali ostaje jedan drugi problem. Naime, da bi zakon kao takav bio spreman za provedbu mora se donijeti veći broj podzakonskih propisa od uredbe Vlade Republike Hrvatske do pravilnika pravilnika i drugih podzakonskih propisa kako Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost tako i drugih državnih tijela na koje će se primjenjivati i na koje se primjenjuje Zakon o informacijskoj sigurnosti. Kod prvoga čitanja dali smo tu temeljnu primjedbu. Naime, prema prijelaznim i završnim odredbama proisteklo je da u biti će cijeli taj sustav biti normativno reguliran

ali je problem je u tome ako Vlada ne donese uredbu u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu zakona i automatski može doći do lančanog kašnjenja donošenja podzakonskih propisa što nažalost u Hrvatskoj je pravilo a ne iznimka jer imamo ogroman broj podzakonskih propisa a zakoni su doneseni, ima četiri, pet godina. Da nisu doneseni podzakonski propisi bilo iz nadležnosti Vlade, bilo iz nadležnosti čelnika središnjih tijela državne uprave ili drugih čelnika koji su kao zakonskim propisima bili ovlašteni. Naime, ukoliko ovaj zakon nema pravne snage i neće moći biti primjenjiv sve dok se ne donesu ovi podzakonski propisi. To znači slijedeće, da ćemo mi imati regulirano sva pitanja iz područja informacijske sigurnosti tek kad se donesu svi podzakonski propisi onda se tek stvara pravni temelj za primjenu i provedbu jer prvi najbitniji propis je propis koji mora donijeti Vlada iz članka 7. a odnosi se na mjere informacijske sigurnosti. Ali mjere informacijske sigurnosti moraju se razrađivati, znači moraju se utvrditi standardi za provedbu mjera a ti standardi se utvrđuju pravilnicima kako Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost tako i središnjih tijela državne uprave. svih tih pitanja opet će biti onaj stari problem i kod sigurnosnih provjera, i kod fizičke sigurnosti i kod same sigurnosti podataka. Dobro je rješenje da se u svako tijelo koje se bavi i na koje će zakon odnosi postoji savjetnik za informacijsku sigurnost i dobro je rješenje da je savjetnik za informacijsku sigurnost vezan ne samo u tijelu u kojem radi središnjem nego da je vezan u Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost jer većina zemalja jer to su i standardi i NATO saveza i standardi Europske unije imaju Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost kao krovno tijelo koje prati i usmjerava. i mjerodavnima da bi ovaj zakon mogao ući u primjenu nužno je potrebno da oni sve ove podzakonske propise donesu u roku od 12 mjeseci jer tek nakon toga će se stvoriti pravni okvir za postupanje i za provedbu svih ovih oblika informacijske Ukoliko se to ne donese i dalje znači mogući su razno razni propusti i nedoumice za pojedina ova područja kao što je sigurnost podataka, kao što je sigurnosna provjera, fizička sigurnost i sigurnost samog informacijskoga sustava jer ako nemamo sve regulirano i ako nemamo utvrđena pravila

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo pred nama se nalazi Zakon o informacijskoj sigurnosti. Tako se sada zove nakon onih intervencija koje su bile u prvom čitanju i drago mi je da je promijenjen i da je ovako, jer je ovako razumljivije za sve građane. Činjenica je da je veliki broj primjedbi i većina primjedbi iz rasprave usvojena i to je dobro i drago mi je da je tako i to daje nekakav okvir koji koji je prihvatljiv i koji bi se mogao i podržati. Međutim ima jedno pitanje, a ovo je i pitanje koje je istaknuo kolega KOvačević, a to je pitanje podzakonskih akata jer znamo na koji način se podzakonski akti donose. Znamo koliko pravilnika na bilo koji zakon od Zakona o sigurnosti prometa na cestama do ne znam, Zakona o zdravstvenoj zaštiti koliki ti zakoni nisu provedivi iz jednostavnog razloga što nisu pravilnici doneseni na vrijeme ili uopće nisu doneseni. Veliki broj je i ustavnih tužbi na račun toga jer znam da jedan gospodin koji u Hrvatskoj prati naš rad pomno, ja mislim da je do sada na naš rad za ovaj, ovog mandata podnio preko 600 što ustavnih tumačenja što ustavnih tužbi tako da nismo baš bez nadzora. Postoje ljudi koji rad Sabora prate, a Ustavni sud će imati jako puno posla. A ovaj rok što je smanjen na 12 mjeseci to je dobro no nadam se, ponavljam da svi ovi pravilnici a i uredba u svakom slučaju, i uredba Vlade koja treba biti donesena u roku 3 mjeseca da će biti donesena a i da će onda ovi drugi moći svoje kako što u roku od 6 mjeseci, što u roku 3 mjeseca donijeti i da bi ovaj zakon mogao zaživjeti i da bi i sigurnosne provjere i fizička sigurnost i sigurnost podataka i sigurnost informacijskog sustava i sigurnost poslovne suradnje bili osigurani u Republici Hrvatskoj. Zahvaljujem. U ime Kluba HSS-a uvaženi zastupnik Ante Markov. Mi se isto kao Klub slažemo da je Konačni prijedlog zakona o informacijskoj sigurnosti uvažavajući veliki dio porimjedba koji su izneseni u prvom čitanju između ostalog i Kluba zastupnika HSS-a doživio pozitivne promjene i uistinu se može kazati da se radi o zakonu koji može izvršiti temeljnu funkciju koja je pred njim postavljena. Naime informacijska sigurnost je zasigurno jamac uspješnog poslovanja bilo javne bilo privatne uprave. neupitno je danas u svijetu da se sa punom sigurnošću može kazati da kvaliteta informacijskog sustava jedne zemlje definitivno utječe, regulira, pa možemo kazati gotovo i kontrolira uspješnost poslovanja bilo na lokalnoj, bilo na državnoj, bilo u privatnoj, bilo u javnoj sferi. I to je ono što ustvari ovaj zakon, a moram reći da je ovo novina u Hrvatskoj, u hrvatskom pravnom poretku čini iznimno važnim, iznimno osjetljivim i naravno dobro je da na neki način smo svi približno jednako zadovoljni kad je u pitanju ovaj Konačni prijedlog zakona. što je uobičajeno već kod donošenja zakona ukazuje se na taj period u kome se treba donijeti uredbe u kojima se treba na neki način posložiti pravni okvir i dobro je da je Vlada se na neki način odlučila odlučila za ovako jasno preciziranje rokova kad su u pitanju uredbe i isto tako jasno precizirala u kom vremenu će se cjelokupni regulatorni okvir donijeti. Mislimo da je to također jako, jako bitno. Naime potreba dostizanja razine informacijske sigurnosti poznata je u svijetu. Hrvatska je krenula tim putem i naravno da porast vrijednosti informacija u svakom poslovanju bilo u javnom bilo u privatnom neprekidno raste i vrijednost informacija dobiva jedan drugi karakter koji naprosto do sada nije bio dovoljno jasno istaknut ili se nije imala naprosto vizija o tom ne samo rastu nego i o karakteru vrijednosti tih informacija. Drugo kao prirodna stvar se nametnula potreba da se radi važnosti cjelokupnog informacijskog sustava uredi to u skladu sa zakonskim i drugim normativnim obvezama i normama kako je to na neki način uređeno i u Europskoj uniji odnosno u razvijenim zemljama koje su postavile što je vrlo interesantno ne samo minimalne obveze obveze kad je u pitanju informacijska sigurnost nego i maksimalizirale su neke obveze odnosno minimalne, minimalne uvjete, standarde i kriterije informacijske sigurnosti. Ja sam siguran da će i u Hrvatskoj saživjeti dalja maksimalizacija standarda temeljem kojih će se informacijska sigurnost kad su u pitanju građani korisnici sredstava, kad su u pitanju financijski posrednici poput banaka. Ja znam da su banke vrlo neosjetljive na podizanje razine standarda zaštite i da su više spremne izložiti se riziku da na bankomatima se može vrlo jednostavno doći i kroz vaše kartice uzeti novac banaka ili vama osobno nego uložiti u razinu zaštite tog informacijskog sustava i ući u sustav tzv. pametnih kartica, smart kartica kojima se naprosto ne može manipulirati kao sada u ovom, u okviru ovog sustava. Ono što je također vrlo važno kazati u okviru onog dijela gdje predlagatelj nije do kraja prihvatio pojedina mišljenja ili prijedloge koja su išla u raznim smjerovima. Ona su se prije svega pozivala na jedan doseg legis lative u zemljama članicama Europske unije i u tom smislu da se popravi ovaj Prijedlog zakona. Neću sada okrenuti tu pilu naopako pa kazati da je to razlog da se ozbiljno porazmisli ili da se otvori jedna naknadna rasprava o tome. Ali ostajem ipak kod stajališta da je sa ovim izmjenama i dopunama koje su sada uslijedile sa onim što je prihvaćeno, ali uz jednu hajmo to tako nazvati obvezu da u okviru reguliranja koje će nastupiti donošenjem uredbe ali i u okviru onog dijela koji će se u idućih 12 mjeseci organizirati. Znači, taj regulativni okvir da je nužno ići i u ovom smjeru podizanja zahtjeva prema onim korisnicima poput financijskih predstavnika banaka da podižu razinu informacijske zaštite. kada danas se govori o slučaju Enron u Sjedinjenim Američkim Državama tada je apsolutno jedna od mjera koju je tadašnja američka Vlada poduzela bila i revizija sustava informacijske zaštite. Naime, evidentno je da je slučaj potonuća tog diva evidentno bio vezan uz nedostatnu reviziju i nedostatni sustav informacijskog probijanja. Jer da nije taj slučaj bi se bio prije otkrio. Znači, bilo bi se zaustavilo definitivna potonjenje tog velikog energetskog sustava. Naravno, Hrvatska ima svoja iskustva koja su, također se mogu ako želimo na tuđim iskustvima, a posebno onim lošijima učiti i Hrvatska ima svoja iskustva u bankama koje su došle do obrušavanja, propadanja, a da je postojala cjelovita iniformacijska zaštita, da je postojao sustav upozoravanja, da je postojao ovaj vertikalni i horizontalni prikaz potencijala koje imaju sve zemlje koje imaju razvijen informacijski sustav vjerujte mi to bi se otkrilo daleko prije. Znači, bolest bi bila na vrijeme prepoznata i onda bi se moglo sa daleko manje i financijskih sredstava, daleko manje ugrozaba koje su doživljene kod propadanja takvih velikih informacijskih gospodarskih potencijala moglo bi se to napraviti. Dobro je u ovom zakonu što je upravo Ured vijeća za nacionalnu sigurnost praktično postaje Središnje državno tijelo. To je dobro i u kontekstu prijašnjeg zakona o kojima smo također raspravljali i dobro je da se koncentrira jedna takva materija upravo na jednom mjestu. Ja sam i u prijašnjoj raspravi upozoravao, smatrao da je dobro da se upravo ta koncentracija, ne sam izvršna koncentracija, nego i koncentracija nadzora nad upravljanjem tim sustavom postavi centralizirano. I mislim da je Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost u tom smislu vrlo blizak nomenklaturi koje imaju i zemlje članice Europske unije i NATO itd. i mislim da se te aktivnosti mogu pravilno nastavno na ove mjere i načine koje smo sada u ovom zakonu pretpostavili da se mogu nastavljati. s obzirom da je ovaj zakon prošao dugu proceduru. S obzirom da je prošao sve ono što jedan zakon da bi uistinu bio i dobar i prihvatljiv i primjenjiv treba proći, a nekad je kad treba govoriti loše, treba govoriti loše. Kad treba govoriti dobro, treba govoriti dobro. Dobro je, za to uvijek trebaju postojati razlozi. Zato mi u Klubu HSS-a u pogledu Konačnog prijedloga zakona o informacijskoj sigurnosti uz ove male prije svega napomene Vladi da vodi računa o onim mjerama koji se tiču uredbe i o onim mjerama koje trebaju uslijediti nakon toga u smislu realizacije, da se uistinu to i poštiva i da se usklade sve te norme sa potrebama i Hrvatskog javnog i privatnog života i gospodarstva i na taj način mislimo da ćemo dobiti jedan dobar zakona i Klub HSS-a će podržati ovaj prijedlog Zahvaljujem. Zaključujem raspravu po ovoj točki dnevnog reda.